Mi kao da ne znamo šta oni o nama misle i da nas ponižavaju na svaki mogući način uvek i svuda. Dakle, to je nešto što je zaista nejasno.Sa druge strane, vi možda niste bili, gospodine ministre, ne možda, nego niste, 2015. godine

i u stanju je da donese neki zakon, tj. da izglasa predlog zakona ukoliko takva inicijativa dođe od Ministarstva prosvete. Mi predlažemo, mi se za to zalažemo, mi mislimo da je to u našem nacionalnom interesu da udžbenici iz istorije i udžbenik srpskog jezika ne smeju biti stvar tržišta. Dakle, mi ne treba da gledamo da izdavači koji su državni na tome zarade.Dakle, ima toliko drugih nauka gde može da bude raznovrsno tržište, ali što se tiče istorije i srpskog jezika ipak je su naša kultura, tradicija, nacionalni identitet mnogo važniji od toga da li će neki privatnik ili državno preduzeće biti na tom planu profitabilno. To je ono što treba da se uradi i onda ne bi moglo da nam se dogodi, da li je to zbog propusta ili zbog namere ili kako god, da pročitamo tako nešto u udžbeniku za istoriju za bilo koji razred, u bilo kojoj školi.

dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dozvolićete mi da pre svega ispred poslaničke grupe JS, s obzirom da je prvo zasedanje u novoj 2020. godini posle praznika, svim građanima Republike Srbije, kolegama, predsednici, predstavnicima ministarstva poželim uspešnu Novu godinu i srećne verske praznike i današnjeg Svetog Jovana, a s obzirom da imamo veoma važne zakone iz oblasti obrazovanja i našim đacima, prosvetnim radnicima i predstavnicima ministarstva budućeg Svetog Savu, školsku slavu i ono što je jako lepo i što smo danas čuli od ministra Šarčevića jeste da će biti uvršćene i svetosavske nagrade i da će zasluženi đaci, koji su i napredni i uporni i vredni, biti nagrađeni, što je jako važno i stimulativno u njihovom periodu školovanja i odrastanja.Uvaženi predstavnici ministarstva, uvaženi ministre Šarčeviću, poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme daće punu punu podršku svim predloženim zakonima koji su danas na dnevnom redu prvog skupštinskog zasedanja. Radi se o Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, Zakona o žigovima, Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja, to je bitno za građane Republike Srbije koji prate ova skupštinska zasedanja da napomenemo, Zakon o srednjem obrazovanju i jako bitne zakone koji se odnose u korist slepih, slabovidih, to je ovaj makaraški zakon, kojima će biti omogućeno korišćenje štampanih materijala.Pre

posebno da pohvalim jer reforme koje ste sproveli u trenutku kada ste preuzeli vođenje jako važnog ministarstva bilo je i strategija do 2020. godine iz oblasti obrazovanja, realizovano je nekih 20%, da da ste uspeli svakako zajedno sa nama ovde u Narodnoj skupštini i zakonima koje ste predložili, koje je Narodna skupština podržala, vašim timom i vašim vrednim radom, ali i stvorenim uslovima u Republici Srbiji koje svakako moramo da istaknemo i koje građani Republike Srbije Srbije apsolutno vide stvorene uslove i rezultate jako vrednog rada, što je i predsednik Vučić, koji je inicijator takvih teški reformi, ali koje su se danas pokazale veoma korisnim pa i korisnim u domenu sistema obrazovanja i vaspitanja, juče posebno

da mi danas ne bismo mogli ovde da govorimo o ovim važnim zakonima, i o nacionalnom okviru kvalifikacija koji je važan jer povezuje sistem rada i sistem obrazovanja da nisu u Republici Srbiji stvoreni dobri i povoljni uslovi.Mi smo ovde izglasali budžet koji je dobar, koji je razvojni, koji je povećao finansijska sredstva koja doprinose i vašem Ministarstvu obrazovanja i vaspitanja i gde vi na jedan pravilan i domaćinski način raspolažete tim sredstvima.Treba svakako napomenuti da je u prethodne tri godine 900 osnovnih škola i srednjih škola, samo renovirano i rekonstruisano. To je ogroman napredak, jer na taj način stvoreni su uslovi, ne samo u velikim gradovima, poseban napredak pokazao se u manjim sredinama, čak i u seoskim školama, gde su mnoge posle 100 godina, gde ništa nije urađeno i gde su bile ruinirane, stvorili deci uslove, da mogu da rade, da mogu bezbrižno da uče, a profesorima i nastavnicima, pored brojnih promena koje su usledile, koje su usledile, pored povećanja plata, da im je jedina briga da vaspitavaju i pravilno usmeravaju našu decu.Svakako taj povoljan, da kažem, politički i uopšte privredni ambijent u kome možemo da govorimo sada o vaspitanju i obrazovanju na jednom jako višem nivou, vaše ministarstvo je u gotovo svim sektorima videlo, pa i kada govorimo o mreži škola, što je za mene jako značajno, jer dolazim iz manje sredine, gde postoji veliki broj seoskih škola koje su jako udaljene od gradskih škola i gde ste i pored brojnih pregovora sa školama, čak u jednom trenutku je govoreno da će mnoge seoske škole, koje imaju jednog, dva ili pet đaka, da budu ugašene, jako je značajno da ste i te škole ostavili da rade, da ti đaci mogu u svojim sredinama pohađaju nastavu.U ovom ovom trenutku kada se Republika Srbija bori protiv bele kuge, bori za svako novo dete, za svakog novog đaka, za Jedinstvenu Srbiju je od velikog značaja da te škole nisu zatvorene i da stvaranjem ovih uslova i vraćanjem mladih ljudi u seoske sredine, samo bismo kasnije napravili problem, jer jednom ugašena škola vrlo teško kasnije može ponovo da se otvori i da se vrati život i obrazovanje u takvu školu.Tako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sve reforme koje je uradilo, ocenjujemo sa visoko pozitivnim ocenama i ono što je jako bitno, jako pohvalno, jeste da ste jedino ministarstvo koje je zatvorilo Poglavlja 25 i 26. Takođe, uvek budemo iznenađeni kritikama, kada govorimo o reformama, da one treba da budu vidljive odmah, preko noći ili u roku od godinu dana. Svakako da kažem implementacija određenih programa i rešenja vidljiva je već sada, neka će biti vidljiva možda u nekom kratkoročnijem periodu 2024. godine. Ono što je najbitnije je da vaš zacrtani plan ove implementacije tih programa i da ćete moći i po završetku ovog mandata i svojim naslednicima da ostavite jedan dobar rad, da do 2028. godine imamo jednu totalnu konfigurisanu sliku i obrazovanja i vaspitanja i svih programa i sprovedene strategije.Poslanička grupa JS svakako podržava vaš radi i sve reforme i mi smo i u Narodnoj skupštini podržali sve zakone koje ste do sada predložili. U istinu možda i najveći broj zakona i vaše prisustvo, gotovo da je ovo mislim 11. ili 12. sednica koja je posebno sa novim predlozima zakona zakazana i uvek ste interaktivno učestvovali sa nama i posebno želim da vam se zahvalim na odgovoru sa poslednje sednice poslaničkih pitanja. Vaš tim i Ministarstvo već je prosledilo poslaničkoj grupi JS. Odgovor se tiče naše dece sa posebnim potrebama ili dece sa smetnjama u razvoju, a odnosi se na izradu Pravilnika o pedagoškom asistentu i adagoškom asistentu, što je bitno da je 12.12.2019. godine konačno izrađen i postavljen na sajt vašeg Ministarstva. Značajno je za roditelje, da ovo znaju i da mogu da pogledaju i na sajtu, da zajedno sa školama, koje su propustile i nisu na vreme dale predloge kada je Ministarstvo uputilo, da mogu da se praktično usavrše određeni pedagoški asistenti, da to mogu i sada da urade i da ćete podržati i u manjim sredinama ovaj vid pedagoške asistencije.Takođe, Zakon o dualnom obrazovanju koji prati prethodne zakone o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o srednjem obrazovanju, za poslanike JS je jako značajan.Mi smo ponosni na činjenicu da je moj predsednik, odnosno predsednik JS Dragan Marković Palma bio jedan jedan od inicijatora dualnog obrazovanja i sve zakone koji su doneseni u pogledu dualnog obrazovanja mi smo podržali. Dualno obrazovanje se pokazalo da u praksi u Republici Srbiji je apsolutno izvodljivo, ali i prilagodljivo uslovima privrede u Republici Srbiji i da novom strategijom i novim vašim unutrašnjim aktima, stvaranjem novih profila koje bude tražilo tržište rada i da kažem unos novih kapitala i stranih investicija, što je takođe za nas nas jako značajno, jer Jagodina je grad koji vodi Dragan Marković Palma i koji prednjači po stranim investitorima.Vi ste ministre posebno pohvalili kada je dualno obrazovanje počelo da se realizuje, da je Jagodina grad koji je dao najbolje uslove za realizaciju dualnog obrazovanja. Sada ima veliki broj profila, oko 37 profila

će ući sa svojim kapitalom će raditi u mnogim sektorima od IT sektora, korišćenja veštačke inteligencije preko projektovanja pametnih gradova, što je jako bitno, jer pametna sela stvaraju mnogo veće uslove od onih uslova koje je Srbija do sada imala. To

imaju i taj praktični rad. To je značajno jer sada industrijski centri, uopšte industrije traže ne samo teorijsko znanje, već i da đaci u trenutku kada treba da počnu, po završetku škole, u stvari svršeni đaci, da imaju i određenu stručnu ono što je tako bitno jeste da posebnu pažnju posvećujete zanatima, što je za Srbiju veoma značajno, jer na neku ruku ostali smo u manjku kadrova velikog broja zanata i da su u budžetu Republike Srbije plate povećane kada su u pitanju određeni zanatski poslovi.Takođe u okviru nacionalnog u okviru nacionalnog okvira kvalifikacija, pored povezivanja obrazovanja i rada, stvorene su mogućnosti celoživotnog učenja što je jako značajno i usavršavanje naših kadrova da i posle završene škole, fakulteta, oni mogu da nastave i da se obrazuju.Takođe, ono što posebno želim da istaknem jeste da, kada je u pitanju strategija obrazovanja, koja je bila predviđena do 2020. godine, bilo je realizovano samo nekih 20% od 20% od te strategije, ali da ste efikasnim radom nadoknadili gotovo do 100% realizacije svih postavljenih ciljeva i da je Evropska komisija to posebno pohvalila, na svemu što je postiglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da ono što možemo očekivati uopšte od sistema obrazovanja i vaspitanja i od vašeg ministarstva, jeste da je posao dobro odrađen i da možemo samo da nastavimo na tim kvalifikativima da eventualno zakone menjamo i uobličavamo, koji u praksi pokažu eventualno neke nedostatke, da su doneti jako dobri i jako kvalitetni zakoni. Naša deca i uopšte srpska nacija je možemo slobodno reći, visoko inteligentna, tako da stvorenim uslovima u školama, tehničkim i vaspitnim na kojima treba još više da rade, jer zaista prosvetni radnici moraju puno svog radnog vremena da posvete upravo vaspitanju i obrazovanju dece, pored porodice koja je osnovni stub društva. Taj segment je možda i najvažniji, jer na taj način im stvaraju i radnu naviku i postaju visokokvalitetni ljudi u životu.Tako da, imamo i ono što su nam se posebno obratili prosvetni radnici, jeste prestanak zabrane zapošljavanja koje se odnosi na njih, tako da su u jednom segmentu se malo uznemirili vezano za konkurse, ali ste i to obrazložili što je jako dobro, da će najpre imati prednost prosvetni radnici koji su radili na određeno vreme do 2014. godine, ali da će biti i u februaru, martu mesecu novi konkursi za ostale radnike koji su radili na određeno vreme i oni koji nisu imali do 100% radnog vremena, kako sam vas ja razumela, tako da je to zaista dobro da će svi dobiti šansu da na konkursima imaju stalno zaposlenje u školama.Reforme školama.Reforme su obrazovani, visoko strukovnom obrazovanju, Fondu za nauku, Fondu za inovacionu delatnost, maturu, dualno obrazovanje iz budžeta Republike Srbije taj novac je svakako obezbeđen, tako da je sistem obrazovanja i vaspitanja podignut na vrlo dobar nivo i u tom domenu očekujemo i nikada ne možemo da kažemo da je nešto odlično, ali da zaista možemo da pariramo i svetskom obrazovanju i sutra dan naši obrazovani i srednjoškolski, visokoškolski visokoškolski studenti i svršeni đaci i studenti na svetskom tržištu.Takođe, jako je bitno ne samo zakonima, ne samo rečima, kada govorimo da zaustavimo veliki problem, a to je ekonomsko intelektualne migracije koje nisu samo vezane vezane za Srbiju, već za sve zemlje u okruženju, jer mi znamo raspadom SFRJ šta se uopšte desilo. Međutim, bitno je da je Republika Srbija stvorila realne uslove da možemo da zaustavimo odliv mladih ljudi iz Srbije u inostranstvo, da možemo da im ponudimo radna radna mesta, da možemo da im ponudimo i bolje školstvo, stipendije, da onaj ko želi da uči, da onaj ko želi da radi, zaista će moći da ostane u svojoj zemlji, zaista će moći da zasnuje porodicu u svojoj zemlji. Tako da, to je pohvalno, jer Srbija Srbija ima volje, Srbija ima snage. Mladi to vide, mladi se sve više vraćaju iz inostranstva i pohvalno je to da se sve više naših ljudi koji su u dijaspori, pregovaralo se da, s obzirom da se stvaraju uslovi da se vrate iz inostranstva u našu zemlju, samim tim ulaganjem i njihovog kapitala biće vrlo značajno.Možda ono što bih posebno želela da vas zamolim jeste da kada su u pitanju seoske škole, svakako sport je jako bitan i to treba i u matičnim školama pored redovnih sportskih aktivnosti, zbog zdravog stila života i današnjeg načina na koje deca provode slobodno vreme, treba uvesti i besplatan sport kao vanškolske aktivnosti, s obzirom da sve matične škole, a dosta sam i na terenu to propratila, evo i sada je vaše Ministarstvo sa Ministarstvom omladine i sporta matičnim školama doniralo brojnu opremu vezanu i za lopte i tehnički osposobljene sale, ali treba to uraditi i u seoskim školama. Seoske škole škole zaista vape za fiskulturnim salama, za novom opremom, ali je jako bitno i da pored matične škole uvek forsiraju matičnu gradsku školu, da imate pravi uvid i o seoskim školama, jer još uvek postoji veliki broj seoskih škola koje nemaju kompletne tehničke uslove.Ja verujem da vi to imate u planu, ali eto to je čisto jedna sugestija, jer jako je značajno da imaju osposobljeno i grejanje i sve druge uslove koje imaju i matične škole, tako da imate punu podršku poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme i u danu za glasanje podržaćemo

Pa, zbog ovih interakcija, zbog koje ste me pohvalili, red je da kažem opet zbog vas, a i zbog javnosti, da donoseći u ovom domu određene propise je u stvari jedan prvi korak veliki. Kolega Obradović to najbolje zna, mnogo teži deo posla sledi. Znači, postaviti strateške ciljeve, odmeriti sebe u odnosu na sebi ravne i one koje želite da stignete, takođe smo uradili, ali implementacija formiranjem raznih tela veštinama, takozvanim „alatima“ to treba da se uradi. Jako je važno da to zaista šta god se dešavalo u društvu, ne bi smelo tako da se turbulentno menja, jer to nije stav jednog čoveka, niti jednog tima nego je nešto što je kontinuitet.Ono kada govorimo o sportu, meni je jako drago da obavestim ovaj dom i javnost, da je trenutno u završnoj fazi izrada novog nastavnog plana i programa za sportske gimnazije. Ne ovo što imamo sada, ovo je surogat, ovo je opšti smer, i hajde, dođe ko dođe, i radi šta radi. Pravdaju se časovi i lakša je priča, nego ići ovo obično, pa se deca silnim vezama upiru da tamo dođu.Radimo u šest gradova, pilot i to će biti već za sledeću školu, znači Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš i Užice i to je prva faza u šest gradova, znači različit je broj odeljenja se rade škole koje će biti vezane sa nama sa određenim sporskim savezima i Olimpijskim komitetom.Mi smo sa jedno sedam sportskih saveza, odbojka, košarka, džudo, tenis itd, već napravili sporazume. Ovih dana pravimo sa Atletskim savezom. Forsiraćemo pre svega olimpijske bazne sportove, gimnastiku, atletiku, jer to će na opredeliti kasnije, i plivanje naravno, u smislu kako ide infrastruktura.U tom domenu postoji druga faza. Ako želimo zdravu naciju, mi ćemo to raditi negde po mojoj proceni optimalno u negde 17, 18 gradova. Ta jedna mreža u Srbiji će dati šansu da deca imaju znanje i veštine i da mogu da plažu opštu maturu, ali imaju i komplekse sportske oblasti, kao što je - sport i zdravlje već ušao kao izborni program i kao što su – teorije treninga.Deca će najlakše moći da studiraju oblasti kao što je Fakultet za fizičku kulturu, sportsko novinarstvo, trenerski poziv, pedagoški poziv poziv i ono sve iz te oblasti što proizilazi, sportska medicina. To je prva i druga faza sportskih gimnazija, i to ulazi u strategiju. Tu je veći broj, značajno je organizovana drugačija nastava. Imamo učenje na daljinu, zaista drugačije organizovan sistem rada i to je najzad zahtev da se i sport i učenje moraju na isti način da tretiraju. Nikakvo popuštanje, naprotiv, idu na maturu.Kada je u pitanju osnovno obrazovanje, gde zaista hoćemo da što više decu uputimo na sport, daću vam samo jednu informaciju, ove godine je počeo pilot program od 1. septembra od 304 objekta, to je 211 ustanova, pošto neka ima istureno odeljenje, jednosmenski, pedagoško obogaćeni rad kada deca ostaju u školi posle završetka redovnih obaveza, imaju ručak i najviše sporta, nema škole bez sporta. Tu je sada bitno da sagledamo i to radimo i u okviru ISP-a o kojem govorimo, će biti apsolutno sve popisano gde ima sala, gde nema sale, gde ima i mala sala za gimnastiku, gde ima čak i bazena. Ubrzo se otvara u Vrnjačkoj Banji bazen i stav je Vlade da se, gde god školsko dvorište dozvoljava, a neki manji grad nema, radi bazen u okviru školskog ambijenta.Tako da se na infrastrukturu mnogo uložilo i 60% je uvećano u budžetu Ministarstva prosvete za ovu godinu. Imamo negde preko hiljadu objekata urađenih za ove četiri godine, nepune, tri i po godine, i to je skoro 40% urađeno. Znači, to mora dalje da se nastavi, jer dugo pre toga ništa nije rađeno. nije rađeno. Zaista sam zahvalan i predsedniku i Vladi, koja ima razumevanja i ovo je apsolutno jedan prioritet kada govorim o sportu.Zapošljavanje je, uz dogovor sa premijerkom i ostalim članovima Vlade, pokrenuto. Mi smo hteli da ta pravda bude zadovoljena, da ne bude to zaista samovolja niti direktora, niti lažni pritisci sindikata, nego kao i do sada, zbrinjavali smo tehnološke viškove zbog pada nataliteta na jedan najpošteniji način. Evo, neka vam kažu i svi sindikati, koliko god ne voleli mene ili vlast, da godišnje se možda tri slučajeva izvade kao neka koja moramo da prodiskutujemo. Tako ćemo i sada to da uradimo. Tako da, to smo pokrenuli, jutros imam izveštaj da je prva tura za januar negde i pet hiljada, i to će biti promena njihovog statusa. Nije nova zaposlenost, većinom su žene mlade, sposobne za rađanje i ja očekujem da je ovo vrlo važna mera za natalitet Srbije.Ono što je bitno da znate za vaš grad, a u sklopu promocije i razvoja centara za promociju nauke usvajanjem, opet ovde u ovom domu Zakona o nauci i istraživanjima i Fondu za nauku, mi smo napravili preko centra, promociju koja postoji, Republičkog,

akcionog plana primene strategije, negde 16 tih centara. Jedan od centara biće Jagodina i to će biti za pedagoške nauke, zahvaljujući vašem kvalitetnom Učiteljskom fakultetu i objektu koji je u funkciji, tako da ću ovih dana doći da o tome popričamo. To će biti jedna praktična funkcija, jer zbog lošeg statusa prosvetnih radnika došlo je osipanja i nebiranja tog zanimanja, jako slabog upisa ljudi koji bi predavali u školama matematiku, fiziku i informatiku, to menjamo afirmativnim merama, novim programima i drugačijim statusom tih ljudi.Da bi Zavod za unapređivanje koji je pomenut, koji mora da izvrši po 20 i nešto dobio partnera i pomoć, nama je sada Jagodina jako bitan partner u tome, to dobro rade, a inače već radimo neke nove centre i biće prilika kada budemo pričali o strategiji da kažemo gde se sve nalaze i gde pretpostavljamo da će biti ubuduće. Hvala

Narodna skupština Republike Srbije nastavlja svoj rad u 2020. godini upravo sa temom koja se tiče obrazovanja, dakle, sa temom koja je, može se potpuno slobodno reći, na najbolji način okrenuta potrebama ove države i ovog naroda u budućnosti.U ovoj godini, gospodine ministre, mi definišemo, predstavljamo, i to smo već počeli da radimo, ali precizno utvrđujemo strategiju razvoja u oblasti kojom se vaše ministarstvo bavi za narednih 10 godina. Reč je o Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine i ona je inicijalno predstavljena i čeka nas u mesecima pred nama, da se korak po korak, detaljno, od jednog do drugog segmenta koji se tiču i obrazovanja i vaspitanja objasni šta ćemo to da radimo, čime ćemo da se bavimo i šta očekujemo da postignemo.Kada smo već na toj temi, vredi reći i vredi znati da je od strane Evropske komisije, konkretno od strane njenog komesarijata za obrazovanje stigla ocena da je Republika Srbija svoju strategiju u ovoj oblasti za 2020. godinu, odnosno za period do ove godine realizovala sa uspehom od 100%. Dakle, sve ono što smo radili, što smo mi u Narodnoj skupštini raspravljali, čime se naše društvo u javnim debatama bavilo, a tiče se obrazovanja kao teme, mi smo sa velikim uspehom uspeli da iznesemo. Dakle, na tome čestitke svima koji su u tom poslu učestvovali.Kada pričamo o tome šta je plan i šta ćemo raditi narednih 10 godina, već su postavljena tri osnovna cilja. Prvi je da se unapredi kvalitet obrazovnog procesa u celini. Drugi je da se poveća obuhvat kada je o obrazovanju reč i da se u potpunosti u praksu uvede koncept celoživotnog učenja. Treći je da se reafirmiše uloga obrazovanja u društvu. Realizujući sve ono što je potrebno da ispunimo ova tri cilja, mi sigurno pokazujemo da brinemo o perspektivi ove zemlje, naroda koji u njoj živi, na najbolji mogući način.Sve ono što mi raspravljamo danas tiče se upravo tih koraka, modernizacije Srbije. Pričali smo mnogo puta o modernizaciji kroz koncept digitalizacije, kroz uvođenje novih servisa, kroz uvođenje svih onih pametnih, savremenih rešenja koja su danas na svetskom nivou trend i mi smo ih u milion u milion i jednoj oblasti do sada uveli, u mnogo njih napravili smo istorijske iskorake.Kada je reč o obrazovanju, u tom smislu, danas je jedna od tema svakako i jedinstveni informacioni sistem prosvete, koji su opet napali, iako je reč o krupnoj reformi, svi oni koji o modernoj Srbiji, uspešnoj Srbiji ne žele da znaju ništa, zato što im ne odgovara da znaju bilo šta. Da li ste nekada čuli od strane onih koji osporavaju ovaj koncept, a osporava, naravno, bivši režim, zašto to ne valja? Zašto nije dobro znati, kao što oni nikada nisu znali, koliko im ukupno đaka u škole ide? Šta uče ti đaci? Koliko njih će sa kojim uspehom da završi osnovno obrazovanje? Pa šta će posle da upišu? Ima li tu neke veze? Šta ćemo sutra da radimo kada se okrenu tržištu rada? Gde će oni sutra da se zaposle? Sa kojim primanjima? Koliko će to biti u neposrednoj vezi sa onim za šta su se školovali? Nikada se to u ovoj zemlji nije znalo, jer se niko nije na sistematičan način bavio, a danas se bavi, uvođenjem ovih modernih rešenja, odgovorima na ta pitanja.I šta je tu loše? Pa loše je samo za one koji, poput predstavnika bivšeg režima, kojekakvih Đilasa, Jeremića, Obradovića, Tadića, moraju modernu i uspešnu Srbiju da uporede sa onim što su oni radili i što su zemlji napravili i svaki uspeh i u modernizaciji, ali i svaki drugi, dodatni je poraz njih i njihove politike, dodatni dokaz njihovog javašluka, njihovog nemara, njihovog nereda, njihovog neznanja, konačno, i njihovog lopovluka, jer nije bilo moguće da oni cvetaju, a da se Srbija gasi i kopni, pa da to bude slučajno. A mi ćemo zemlju svakako da nastavimo da modernizujemo u svakom smislu, pa i kada je reč o obrazovanju.Tiče se onoga što raspravljamo danas, naravno, i pitanje dualnog obrazovanja, kao koncepta o kom smo govorili u ovoj sali mnogo puta i podsećali, pa da podsetimo i danas. Toliko svetskih kompanija, svetskih čuvenih, poznatih i uspešnih, dolazi u Srbiju da investira upravo u ovo vreme. Zašto? Jer kažu, između ostalog, zato što imate tako dobro rešenje kada je reč o dualnom obrazovanju, dakle, onom konceptu koji je uveo kao temu, koju je osmislio kao rešenje lično predsednik Republike Aleksandar Vučić. Prvi se za tu ideju založio i radio je sa Ministarstvom prosvete da se naprave dobri načini da mi to uvedemo u svoju praksu danas, jer poslednji podatak kaže – više od 7.000 đaka u ovoj zemlji nalazi se upravo u takvim programima, u programima dualnog obrazovanja, više od 100 škola u ovoj zemlji realizuje sa uspehom više od 30 različitih programa dualnog obrazovanja i u tome učestvuje više od 400 kompanija.Dakle, ne samo da ima ljudi koji su zainteresovani, nego su to odlični brojevi, to su brojevi koji vam pokazuju da imamo sa čim da računamo sutra. Mladi ljudi, sposobni, pametni ljudi koji nauče mnogo više praktičnog rada nego što je to ikada moglo da se zamisli sutra će imati šta da pruže sebi, svojoj porodici, mestu u kom žive, na kraju krajeva, svom društvu i svojoj voljenoj zemlji.Šta su nam govorili oni koji su sami sebi dodelili ulogu nekakve prave opozicije, šta god im to značilo, kritičara svega postojećeg, do da ponovo blate dobru ideju, ideju koja donosi neki novi uspeh, neku novu sreću u Srbiju. Pa ovde su nam predstavnici bivšeg režima, tada u formi poslanika koji su još umeli tu i tamo da zalutaju u salu, a danas ih nema, nego samo svraćaju do blagajne, govorili, u lice se smejali i pričali potpune nebuloze tipa – vi pravite robovima đake u Srbiji. To su nam ovde govorili narodni poslanici, predstavnici DS. Kažu – pretvarate đake u robove. Čak su pominjali i naše prijatelje i partnere iz Kine i govorili da će ti naši prijatelji i partneri iz Kine da ovde rukovode robovskom radnom snagom. Zamislite tu drskost, rekli su tada – baš kao što rade, ti naši prijatelji i partneri, u svojoj Kini, da tamo drže robove. To su nam poručivali ovde. To je pričao Balša Božović i tome su se pridruživali tada i Milojičić Kena i Aleksandra Jerkov i svi ostali.A danas, danas se verovatno češu naknadnom pameću, jer se sećaju naših reči – dverizujete se, postajete ljotićevci i fašisti podjednako kao Boško Obradović i Dveri njegove, jer njihove priče pričate. Dverizujete se i jednog dana će vam zbog toga biti žao. Danas se kaju. Da li vidite šta sada kažu, kada su naišli na problem sa tim što su se dverizovali, što im danas Boško Obradović kolo vodi? Kažu – ma, on nas vređa, to nije ono za šta se mi zalažemo. Dockan. To je ono što ste vi danas. Na to ste se sveli, jer su to bile vaše odluke, to ste sami odabrali. Ali, to je vaš problem. I danas kad kažu i taj Balša Božović i ta Aleksandra Jerkov – Obradović je ološ ljotićevska, setili ste se kasno.Verovatno će se kajati i zbog ovih svojih reči o tome šta je dualno obrazovanje, o tome da se zamislite, nekakvim robovima se prave mladi ljudi kojima se pruža perspektiva, koju im oni nikada dali nisu. Kritikovali su investicije, između ostalog i kineske. Pogledajte fabriku koja postoji danas na teritoriji grada Beograda, fabriku koja postoji u Obrenovcu. U onom momentu kada je Aleksandar Vučić rekao – ovde će da nikne fabrika, ovde će ljudi da rade i biće u stotinama merena nova radna mesta koja donosimo, lagali su, vrištali, histerisali – neće od toga da bude ništa, to će da bude 10 puta manje, 100 puta manje.Danas mi uopšte ne pričamo o stotinama radnih mesta koja nisu nikakav plan, nego postoje. Više od 3.000 ljudi danas „Meita“ u Obrenovcu samo zapošljava i tu rade ljudi ne samo sa teritorije te opštine, nego dolaze iz raznih opština. Takvih primera ima u celoj Srbiji, da krenete od najsevernije tačke, od ulaza na našu državnu granicu pa sve do samog juga, vi ćete od mesta do mesta, od grada do grada, od opštine do opštine da nailazite samo na fabrike i pogone koje je doveo u Srbiju Aleksandar Vučić, investicije koje je lično obezbedio zalažući se svojim autoritetom, ali i nalazeći rešenja da mi postanemo za svetske kompanije.U tim fabrikama, u tim pogonima, a stotinama se mere, danas mi možemo da kažemo, imamo nova radna mesta, postojeća i stvarna koja se mere stotinama hiljada.To su rezultati kada se brine o zemlji, to su rezultati kada se stara da i dualnim obrazovanjem kao rešenjem, ali i svim drugim što podrazumeva celoživotno učenje, ponovo se na to vraćamo. Mi razmišljamo pametno kažemo gradićemo svoju budućnost strpljivo i mudro. Podsećao je tada na reči legendarnog Šimona Peresa koji mu je kazao u neposrednom razgovoru ima svoje mesto u svetu, ima svoje mesto obezbeđeno u budućnosti onaj narod koji zna da đaci pored toga što uče moraju određeni broj sati svakoga dana da rade, a radnici pored toga što rade moraju određeni broj sati svakoga dana da uče. Onaj ko se tako postavi taj svoju budućnost kreira na pravi način. Onaj ko o tome ne razmišlja, taj je dozvolio da ga vreme gazi, a Srbija sigurno neće da dozvoli da u mestu tapka, a kamo li da se vraća u mrak prošlosti. Srbija će da se bavi projekcijom i kreiranjem sopstvene budućnosti. To je politika Aleksandra Vučića i SNS, između ostalog i kada je reč o obrazovanju i vaspitanju.Kada pogledate šta su rezultati, šta su efekti, šta mogu da očekuju mladi ljudi koji prolaze kroz naše programe obrazovanja i vaspitanja danas. Vidi se već u ovom trenutku šta smo uspeli da obezbedimo radeći strpljivo i mudro implementirajući ta rešenja i u ovoj oblasti, između ostalog koju jeste osmislio i projektovao Aleksandar Vučić. Danas mi možemo da kažemo – ljudi nezaposlenost u ovoj zemlji, stopa nezaposlenosti pala je ispod 10%. Kada se sećate da se to desilo prošli put? Sigurno ne u vreme onih genija koji su u stanju da vam kažu ne treba vam fabrika u Obrenovcu ili ne treba vam auto-put u Obrenovcu koji danas jeste realnost i svako može golim okom da ga vidi, baš kao i tu i mnoge druge fabrike.Kojekakvi tajkuni poput Dragana Đilasa koji hladno izgovore – ne trebaju nama nikakvi auto-putevi. Pa, ne trebaju njemu, ne trebaju njemu i onima poput njega jer oni po Srbiji i ne idu. Njih ne zanima put ni auto ni bilo kakav drugi. Oni i ne znaju kako narod živi, oni i ne znaju kako Srbija izgleda. Uostalom kada putuju oni avionima putuju. Bitno im je ne šta treba narodu, nego šta treba tajkunima. Ali, kada se razmišlja na drugi način onda vam je, pa eto, prosto, ponekad smešno, mada je i gorak ukus tu prisutan kada slušate te ljude, genije za sve i svašta, ali izgleda samo pametne i samo uspešne kada je trebalo stotine miliona evra na svoje račune da nekako smeste, kao što je učinio upravo taj Dragan Đilas, a potpuno nesposobni, nezainteresovani za bilo šta kada je o narodu reč.Imaju li oni neki put da prstom pokažu i kažu – evo ovo smo mi uradili, ovo je od nas ostalo? Nemaju ni jedan. Zato im smetaju oni koji je izgradio svojim radom Aleksandar Vučić, koji je obezbedila politika SNS. Miloš Veliki Miloš Veliki koji kroz Obrenovac prolazi, ali i kompletan Koridor 10 i južni i istočni krak i sve ono što se tiče novih radnih mesta u ovoj zemlji, može samo da im smeta jer ih podseća na to ko su, šta su i šta su oni ostavili.A, to kako ćemo da projektujemo potrebe Srbije i kako ćemo na njima da radimo, između ostalog i kroz programe obrazovanje neposredno se tiče Strateškog plana koji nosi ime „Srbija 2025“ i koji jeste predstavio građanima ove zemlje lično predsednik države Aleksandar Vučić. Tu imate bukvalno sve elemente. Šta ćemo da radimo, kako ćemo da se brinemo za tu budućnost, kako da izgrađujemo. I kroz nove auto-puteve koji nam, da trebaju, svakako nam trebaju, kroz nove fabrike i investicije koje nam apsolutno trebaju i koje ćemo da privlačimo uspešno kao danas, pa i još uspešnije.Kroz onu elementarnu infrastrukturu poput kanalizacione za koju nikada nisu brinuli pripadnici bivšeg režima. Nije im na pamet padalo da urade bilo šta. Računaju valjda, nije postojalo deceniju pre mene, pa neće ni u ovim decenijama kada ja drmam, a šta će posle da bude to je tuđa briga. Vidite danas kada se o Srbiji staraju ljudi kojima je stalo. I ti projekti, te vrste infrastrukture ulaze u budžete i pronalaze se rešenja na svetkom tržištu novca da se to finansira, jer može da se uradi sve kada se brine, kada se razmišlja, ali kada se radi domaćinski pa može i da se finansira.I u tim planovima, strateškim planovima u programu „Srbija 2025“ nalaze se i naučno-tehnološki parkovi, ali i drugi objekti od krucijalno važne infrastrukture, kao što je reč o kliničkim centrima. Kada ih je bilo u ovoj zemlji, kada smo mogli da kažemo – evo vidite izgradili smo ih i opremili pre Aleksandra Vučića i SNS? Odgovor je jasno, apsolutno ih bilo nije na taj način nikada.Tu naravno i ovo obrazovanje ima svoje značajno mesto. Mladi ljudi mogu da očekuju da će zahvaljujući tim investicijama i tim planovima koji su sadržani u projektu „Srbija 2025“ moći da očekuju i mnogo više posla u Srbiji, ali i bolje uslove za život, svakako i bolji standard i projektovano je i najavljeno. Može Srbija tu 2025. godinu da sačeka sa još dodatno značajno boljim primanjima, prosečnim primanjima.Već danas kada pogledate nekih 500 evra u proseku ili nešto više od toga. Dosta je bolje kada se uporedi sa prosečnih 320 i nešto koliko je bilo u vreme bivšeg režima, tih ostataka žutog preduzeća Đilasa i ostalih. Može Srbija da dođe i do nekih 900 evra primanja u proseku ako bude taj plan sprovodila onako kako je predviđeno. Mogu značajno dodatno i penzije da porastu, koje jesu danas veće nego ikada, ali naravno svi kažemo treba da budu još veće, zaslužuju da budu veće. Ima ko da radi na tome da budu veće, ali treba da se pridržavamo toga što smo zacrtali i za šta imamo, a to smo do sada, verujem nedvosmisleno pokazali, imamo snage i imamo znanja da sprovedemo.Mogu naravno samo da pričaju bajke i da izmišljaju kojekakvi pripadnici bivšeg režima da sve to nije realno, da ne može Srbija za šest godina, zamislite, da dođe do proseka od 900 evra, ali u isto vreme, u istom dahu da izgovaraju zamislite ali ako oni budu na vlasti, kao da nikada nisu bili, kao da ne znamo šta su radili, ali samo ako oni budu na vlasti, e onda može za šest meseci do proseka od 1000 evra. Da li vam to zvuči kao da ima smisla? Da li to zvuči uverljivo? Ovi osmesi koje vidim, dobara su mi odgovor kako vam sve to zvuči.Naravno, da je reč o notornim budalaštinama, ne samo da nije bilo, nego je bilo tih 320 u proseku. Nego uporedite bukvalno šta god hoćete, koji god hoćete segment života, kakva je bio tada, a kakav je danas, pa da vidimo šta je koliko drugačije i bolje bilo, bolje samo za njih naravno. I, kada govore o tome da je nemoguće da se ostvari ovaj plan, pa evo, kažu im ekonomisti ovih dana, moguće, naravno, da je jeste. Imamo čak i primer u neposrednom okruženju, Rumunija je uspela da značajno poveća svoja primanja i svoj životni standard, a da nema ni tu vrstu investicija, tu vrstu strateškog ulaganja, niti onaj ritam rasta koji mi planiramo da ostvarimo.A kada o rastu govorimo, pa, šta je bolje, današnji rezultati koji kažu za prethodnu godinu celu 4,4% rasta u ovoj zemlji, ili prethodni kvartali u odnosu na ovaj trenutak u kome sada govorimo. To su sve rezultati koji nas stavljaju bukvalno u svetski vrh. Kada to uporedite sa ne rastom, nego minusom od tri zarez nešto u 2009/10. godini, potpuno vam je jasno da je Srbija danas drastično drugačija zemlja u pozitivnom smislu, drugačija zemlja.Ne samo da može, nego pošto je bilo pitanje ovde postavljeno danas, kako nas svet vidi i kako nas meri, da li to doživljavaju na ovaj način. Pa, nego šta nego doživljavaju. nismo dovoljno vredni, misli neko na strani. Gospodine ministre, da li su zatvorena, mislim da sam i to čuo danas, Poglavlja 25 i 26? Pa, to je taj svet rekao. I to taj svet tako vidi. I te najbogatije, najuspešnije zapadne zemlje kažu, evo u toj oblasti, mi smo sigurno dovoljno dobri da nismo ništa lošiji od njih, u koje čemu još smo i bolji.Oni koji kažu da im smeta što nam priznanja odaju i MMF i Svetska banka i Evropska komisija, jer ih politički iz nekih razloga ne vole. Ja se nadam da vole bar UN, to valjda ne bi nikome smelo da bude sporno. Da li znate šta kažu UN? Ujedinjene nacije Ujedinjene nacije kažu i to su rekle pre nekih mesec dana, da je Srbija po njihovom parametru koji se zove indeks ljudskog razvoja trenutno od 189 država ukupno na svetu rangiranih 63. Da se nalazi u samom vrhu. Dakle, četiri kategorije postoje za taj ljudski razvoj, najrazvijenije, visoko razvijene, srednje i nisko. Mi smo tu na samom vrhu visoko razvijenih po tome što su oni izmerili i rekli su još zašto smo tu gde smo. Zbog izuzetnih rezultata kada je reč o finansijama i ekonomiji u prethodnoj godini, zbog izuzetnih rezultata u oblasti obrazovanja između ostalog.Dakle, to je odgovor na pitanje kako nas svet vidi, a može da nas vidi na taj način kada nas predstavlja poput predsednika države, Aleksandar Vučić, svi znate i ne moram to da vam govorim, koliko je lično doprineo tome da danas imamo na istorijsko visokom nivou odnose i sa političkim zapadom i sa istokom i sa bilo kim drugim u svetu. Takve rezultate u smislu odnosa i sa Evropom i sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom, mi u ovoj zemlji nismo imali nikada, ali to je trebalo umeti da se obezbedi, to je trebalo znati da se napravi.Kada neko kaže reč je o dostojanstvu. Mnogo je veće dostojanstvo sestara u medicini danas kada imaju prosečnu platu od 50.000 dinara nego u ono vreme tajkuna i bivšeg režima kada je to bilo 30.000. Da se za dostojanstvo ne brinemo, lekara bez specijalizacije onda 50-ak hiljada, danas preko 76. Mnogo je bolje i veće dostojanstvo danas. I kada pričamo o svemu onome što to dostojanstvo treba da predstavlja i u čemu treba da se vidi. Pa, u tome kako nas svet gleda, napravite razliku.Kada je Srbija imala snage, kada je Srbija imala kičmu da zastupa svoje interese, po svim onim pitanjima koja su pomenuta u ovoj sali danas, kada je govorila -mi smo bili na pravoj strani, i onda kada se NATO na nas obrušio, 1999. godine. Za to ima hrabrosti danas, da to izgovara Aleksandar Vučić u njeno ime. Kada je Srbija imala snage da kaže - mi smo na strani našeg naroda koji je 1995. godine, na pravdi boga, u najvećem zločinu koji je zadesio Evropu posle Drugog svetskog rata, proteran iz Republike Srpske Krajine? Danas to kaže i govori, u godinama kada se o Srbiji stara Aleksandar Vučić. Nikada to nije bilo moguće za vreme bivšeg režima.Ako ćemo o dostojanstvu i po pitanju Srebrenice, sa svojim prijateljima iz sveta, zahvaljujući ponovo zalaganju naše politike, koju jeste predsednik države definisao, mi smo uspeli da se zaštitimo te strašne stigme. Oni, nekada, koji su ovom zemljom drmali, nikada se za to brinuli nisu.Mnogo, mnogo više dostojanstva, ali i uspeha u naporima da se to dostojanstvo zaštiti, Srbija ima danas. A koliko vidim iz današnje štampe, pored toga što brine za sebe, time što nabavlja avione, tenkove, oklopne transportere, evo je, stiže i šest sistema pancir S-1. Uporedite to sa Srbijom u kojoj se samo gledalo da se što više uništi i da se država što više oslabi, da bi neki svoje četiri firme snabdeli sa 619 miliona evra. Alal vera Đilasu i đilasima.Što Vreme ste prekoračili.)Poslednja rečenica.Alternativa ovoj politici, kada pogledate poruke bivšeg režima su poruke Aleksandru Vučiću, stavite celu glavu, ovo stiže s njihove strane, to su poruke da su samo mrtvi Vučići dobri Vučići. To su poruke koje stižu sa njihove strane. I ne zna se da li su glasnije ili više histerične onda kada Srbija beleži nove rezultate u ekonomiji, ili kada Aleksandar Vučić ličnom hrabrošću kaže - neće biti kriminala, neće biti korupcije, neće dileri da neće dileri da nam uništavaju decu, nego ćemo da se brinemo o svojoj budućnosti.E, ako je to alternativa, onda je građanima Srbije sve potpuno jasno i oni kažu - hoćemo državu okrenutu svojoj budućnosti, hoćemo politiku Aleksandra Vučića, a tajkuni, Đilasi, Šolaci, Miškovići, idu u najdublji mrak prošlosti, gde im je i mesto. Hvala.

Znači, zaista, ako se zemlja u potpunosti digitalizuje, ako su nam uzori Finska, Estonija, Singapur, Južna Koreja i Kina, koja je džin u obrazovanju i čemu hoćete, onda je zaista to pitanje suvišno. Da ga možda neko drugi uvodi, možda bi bilo najbolje na svetu. Ali, ta pojava nekog nihilizma, da sad šta god se radilo sa strane koju drži pozicija i vlast da ne valja, samo zato što ona radi, to je ona priča da staviš naočare da ne vidiš most, auto-put, fabriku i sve drugo. Ali, ne znam čemu vodi sama pomisao da ako neko obeća prosvetnim radnicima odmah za šest meseci 700 evra, pa, imao je priliku. Ali, iz kojih 700 evra? Pa, od tuđih para. Ti moraš da napraviš prvo pare, pa da onda daš svojih 700 evra, a ne da vidiš da je neko drugi napravio, pa ćeš sad tamo gde je on mislio da uloži, ti, da kažeš da je pametnije da se skine, da bi ispao ti važan i pametan i dao 700 evra.Taj besmisao je svakodnevni. I sve ovo što se radi, ne radi se zarad njih, radi nekih medija, radi se zarad dobrobiti dece i omladine Srbije. Bar sam ja tako doživeo svoju funkciju i ulogu koju radim.Ali, imate priliku, recimo, da mi smenimo direktorku jedne osnovne škole u Šapcu, zamislite zašto - potkradala sistem, 14 strana izveštaja republičke inspekcije, dva lažna odeljenja, pride tri lažna radna mesta, manipulacija sa decom sa posebnim potrebama, to su oni IOP-i, kada dobijete bolju zaposlenost i tu dobijete negde osam ljudi više, puta 12 meseci, puta bruto plate, to je od sedam do devet miliona para. Znači, potkradanje budžeta. Za to se krivično odgovara. Ne, videćete gradonačelnika Šapca, sadašnjeg, da uporno po tamo onoj regiji zamagljuje i stavlja neke čudne naočare i objašnjavaju da to nije tačno. Pa, na sajtu Ministarstva imate republičku inspekciju, pa ako njoj ne verujete, ne znam kome Tamo sve piše tačno šta je žena radila.Da je cela priča još tačnija, u novembru mesecu stopiramo račun škole, da isprave to, jer to ne može da se radi. Kad bude taj JISP, ne može da se radi to, nema potkradanja sistema. Mi smo uštedeli preko milijardu samo na platama prosvete, ali nismo je samo vratili u budžet, dobili smo na hiljadu drugih načina da poboljšamo rad sistema - uveli smo taj jednosmerski rad, uveli reformu gimnazije, to je nova zaposlenost, to zahteva druge ljude. Ali, ako potkradate sistem, onda nemate to. I neko stane u političku zaštitu nečega što se ne brani.Verovatno će ići krivična prijava. Neko brani da je to iz političkih razloga. Možete misliti. 16 puta ja objasnim jednom poslaniku koji ne dolazi na svoj posao, ja objasnim da on kao pravnik mora da zna da ministar nema instituciju zapošljavanja nikoga, toliko bi morao da zna. I uporno ću, stoti put da kažem, ja održim 16-og pres konferenciju i dam mu podatke republičke inspekcije za svako radno mesto u Ćurpiji, visokoj školi, i to nije dovoljno. Ponovo čovek juče, kao Švaba tra-la-la, ja ne znam na kom to času je on učio, koji predmet je učio i koji fakultet je završio.

i to kao nije važno i nije dovoljno.Znači, taj besmisao da JISP ne treba, ne valja, to je nihilizam. To je onaj Ludski pokret, da rušimo mašine.Kako ćemo da vrednujemo kvalitet rada u visokom obrazovanju, da vas pitam? Hoćemo li da proveravamo nekom dodatnom maturom svakog studenta koji završi fakultet? To ne radi niko u svetu. Postoje druge vrste indikatora. Jedan su poslodavci, jedan je internacionalizacija, a jedan stičete kroz ono a šta je taj mladi čovek završio i gde to poslodavac vidi. Ne morate mu znati ime i prezime. Biće zaštićen. Imate JOB, vi vidite pojavu. Vidite da je taj studirao efikasno, da je dao u roku fakultet, da ima visoke ocene, da se dobro zaposlio, kod dobrog poslodavca, ima veliku platu. E, to je pokazatelj mladim ljudima koji fakultet da upiše a koji da ne upiše. Uz strogu primenu pravila da li imaš finansijsku podlogu, da li imaš bankarsku garanciju, da li imaš dovoljno kadra. Pa, znate li koliko je samo pooštrena politika akreditovanja fakulteta, studijskog programa? A šta će taj JISP da kaže? Pa, direktno će biti veza NAT. Ovde smo ga osnovali, Zakonom o visokom, telo za akreditaciju, nacionalno, koje je nezavisno, da će reći da sad vi podnosite listu profesora koji već rade na 15 mesta. Da, sad sistem pocrveni, vidite da to ne može.Otuda ćete videti da će se ta slika pristojnosti i kvaliteta i na visokom vrlo brzo pokazati. Zato smo krenuli od strukovnog. A tek da ne govorimo o tome koliko ima kuhinja, koliko ima terena, koliko ima čega i kako brzo imati analitiku.Sada, dok dobijete podatke analitičke za nešto, diskutabilno je da li možete da ih iskoristite, su teške priče sa mnogo ljudi, tako da o tome možemo da pričamo satima šta je JISP, šta rade ljudi koji negiraju sve ono što se kvalitetno uradi. Pa, neka ga uradi ko god hoće kvalitetno. Za ono što je dobro, skidaj kapu. Kritikuj ono što ima smisla. Hvala.

Verovatno je teško i njemu da da odgovor na to pitanje, ali čini mi se da sam čuo i znam da je to što je završio, završavao nekih desetak, ako ne i nešto više godina, ako je o studijama reč, i da je nekako uspeo da završi više od polovine svog školovanja nekako u mesecima pre nego što je trebalo da postane poslanik u ono njihovo vreme, kako takođe ne znam, ali kažu da ga na spisku, zvaničnoj evidenciji koja postoji, onlajn studenata Pravnog fakulteta nema. Kako ga nema ako je to završio, tako ne znamo, ali sve je to vrlo malo važno pošto je reč o vrlo malo važnom čoveku.Ono što jeste bitno, kada pričamo o modernizaciji, između ostalog i u ovoj oblasti o kojoj govorimo danas, pa reč je o dobrim koracima na ostvarenju onoga što mi zovemo ostvarenjem srpskog sna, a taj san je projektovan, osmišljen upravo za te mlade ljude koji se školuju danas, koji će sutra da rade, koji će da budu angažovani negde na tržištu u nekoj dobroj, uspešnoj firmi, koja je ovde došla zahvaljujući investitorima koji su Srbiju prepoznali ili će možda čak formirati svoje kompanije, što bi bilo još i bolje i lepše, pa da onda druge mlade ljude angažuju i zajedno sa njima rade i stvaraju.Njima su namenjene sve te investicije o kojima primam. Za njih su predviđena povećanja standarda i kada je reč o platama i sve drugo. I ovih 900 u proseku da bude samo nešto što će biti orijentir, a da pokušaju svi oni da napadnu i bolje od toga, da se nadaju, a imaju i sa čim, imaju realnog osnova da očekuju da će biti i više i bolje od toga. To će nam omogućiti rast o kome će, između ostalog, u Davosu da govori Aleksandar Vučić, da objasni kako to Srbija uspeva da tako dobre rezultate ostvari kada je reč o rastu, a reč je o skupu na kome će, naravno, govoriti Donald Tramp. Jasno vam je na kome se mestu govori i koliko su važne stvari koje se pokreću tamo. Taj srpski san treba da podrazumeva i podrazumevaće i dobre načine da ti mladi ljudi ne samo rade, nego imaju i način da osmisle kako žive sa svojim porodicama, razmišljaju o tome da dobiju stanove, u čemu će država da im pomogne, kupe svoje prve automobile, u čemu će država da pomogne, dakle, sve ono što je danas u Srbiji realnost, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

svim zakonskim predlozima daju veoma ozbiljan značaj, posebno kada su u pitanju zakoni i teme koje se tiču obrazovanja. U tom pogledu smo do kraja zainteresovani da i ove i postojeće i druge zakone unapređujemo i zato ćemo ovim promenama i predlozima dati potrebnu podršku na glasanju.Želim, takođe, izraziti zadovoljstvo što je Vlada Republike Srbije imala sluha

na terenu. Svakako da sada treba pristupiti operacionalizaciji te odluke i prilično nagomilane probleme sprovesti na najkvalitetniji način.S

ono što želim potencirati, ja mislim da i dalje nedostaje, to je podizanje obrazovanja na strateški najvažniji nivo.Dakle, i ovo što se radi je ozbiljno, ali mi i dalje u celokupnom društvu, sa svim kapacitetima države do samog vrha, ipak imamo teme ekonomije, posebno makroekonomije i druge privredne i društvene teme, posebno privredne, kojima se najveći značaj pridaje. Slažem se da je to važno, pogotovo se slažem da je to bilo važno proteklih nekoliko godina kada je bilo neophodno sanirati sunovrat privredni kojem smo bili izloženi.Međutim, ono što treba naučiti i od drugih zemalja, ali isto tako i iz prošlosti, samo zemlja, odnosno države i društva koja obrazovanje stave na najviši stepen strateške važnosti osiguravaju dugoročnu budućnost i prosperitet u toj budućnosti.Vi možete u privredi i drugim sličnim granama praviti određene zaokrete, zaustavljati negativne trendove brže nego što to možete u obrazovanju. Obrazovanje se mora vratiti, odnosno i u pogledu načelnog statusa i u pogledu budžetskog statusa i u pogledu regrutiranja svih mogućih potencijala. Ono još nema taj status. Mi treba sa tim da suočimo i treba prosto sve snage da ujedinimo.Kada je obrazovanje u pitanju, to bi trebala biti grana i oblast u kojoj se nadilaze i partijske i druge partikularne razlike.Mislim da imamo solidan potencijal i u Ministarstvu i u Vladi i u samoj Skupštini, ali u političkom smislu fali još jedan korak. To je sada moguće principijelno definisati u strategiji obrazovanja, koja se već krenula pripremati.Ali, ne radi se ovde o formalnom pozicioniranju, ja ovde govorim o suštinskom. Ono kako glasno govorimo o ovim makroekonomskim temama i koracima, tako treba da govorimo o obrazovanju, da prosto shvatimo do kraja da i privredna linija napretka i opšte društvena i demografska i kulturna i sve moguće linije napretka su vezane za obrazovanje. obrazovanje. Dakle, to je temelj budućnosti i u kulturnom i u privrednom smislu. Tu oblikujemo generacije, tu podižemo ljude. Fali nam tu još nekoliko koraka.Sa pozicije politike, sa pozicije vrha države, sa pozicije svih akademskih kapaciteta, sa pozicije privrednih kapaciteta, tu bi morali biti glasniji i odlučniji, jer verujete da kasnimo u tom smislu. Nama sistemske stvari solidno funkcionišu, ali na rang listi obrazovanje treba da nam zauzme prvo mesto, suštinski, iskreno, teorijski i principijelno. Hvala vam. Reč ima ministar. **Mladen Šarčević** Nisam mislio, ali ste me ponukali i ova vaša rečenica meni već odavno zveči u glavi, a to je suštinska važnost.Ja koristim drugi izraz. Često pominjemo frazu društvo zasnovano na znanju. Ja bih voleo da je ovo strateški tačno i da društvo zasnovano na znanju nije fraza. Kad se to dogovorimo, bićemo kudikamo naprednije društvo, ličićemo na skandinavska i druga, ali samo trebamo da rešimo. da bi bilo zasnovano na znanju, onda ono mora biti i kvalitetno, sveobuhvatno, pravedno i da ne nabrajam još epiteta pomnogo. Ali, delim svaku misao koju ste izgovorili. ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.Nije tu.Reč ima narodni poslanik Ana Karadžić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre Šarčević sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, obrazovanje je stub razvoja našeg društva i kao takvo je zaista prepoznato od Vlade Republike treba istaći činjenicu da su reforme koje ste sproveli u obrazovanju ocenjene sa najvišim ocenama, i to možemo videti kroz Poglavlja 25 i 26, koja su jedina zatvorena.Takođe bih pohvalila vaše veliko zalaganje za obnovu i rekonstrukciju školskih objekata. Napomenula bih da je u poslednje tri godine obnovljeno oko 900 objekata, što je zaista veliki broj.Takođe bih pohvalila napor uložen u izgradnju mreža škola. Dakle, govorim o onim školama koje su veoma udaljene. Đaci koji žive izvan gradova nisu zaboravljeni, već je omogućeno njihovo sigurno školovanje.Pred nama su predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija. Omogućava povezivanje sveta rada i sveta obrazovanja. Od ovog zakona koji smo doneli prošle godine, oformljena su sva radna tela koja su bila potrebna, to je dobro, ali to nije jedini korak. Podjednako važna etapa jeste i razvoj svih njegovih delova, neophodna usklađivanja i usaglašavanja potreba različitih institucija u sistemu, ali verujem da na tome efikasno i konstantno radite.Nacionalni okvir kvalifikacija ukazuje na mogućnost za pristup obrazovanju, za mobilnost i napredovanje i profesionalni razvoj. Naravno, obzirom da decenijama unazad nismo ulagali dovoljno u obrazovanje, to se ne može desiti preko noći, ali je važan kontinuirani rad i efikasni, koji sprovodite i konkretne rezultate ovog velikog i važnog unapređenja obrazovanja će svakako građani osetiti u narednoj godini.Pred nama su i predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim sistemima obrazovanja i vaspitanja, o dualnom i srednjem obrazovanju. Svi ovi zakoni poboljšavaju uslove obrazovanja.Govorili smo i digitalizaciji prethodnih godina unazad, počev od elektronske uprave. To se sada sprovodi i kroz obrazovanje, kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete. Zatim, važno je naglasiti značaj profesionalnih praksi, koje se ostvaruju kako u školi, tako i kod poslodavca kroz rad. Ovo je posebno značajno za poslodavce, jer stvaraju mogućnost da određuju profile za potrebna radna mesta već tokom školovanja đaka i studenata.Naš cilj jeste da zadržimo što više mladih ljudi u zemlji i da ih podstaknemo, one koji su otišli, da ih podstaknemo da se vrate.Ja sam imala priliku da slušam panel na kome ste vi prisustvovali, a to je kako zadržati mlade u Srbiji. Prošle godine se odigrao taj panel. Govorili ste o tome da je Srbija decenijama unazad bila u ratovima, inflacijama i sankcijama. Uglavnom ljudi kažu da je to jedan od najvećih razloga zbog kojih danas imamo mlade koji danas odlaze iz Srbije.Međutim, vi ste takođe istakli činjenicu da se to dešava i zemljama u okruženju koje nisu bile u tim uslovima, kao npr. u Bugarskoj. Dakle, moramo se pomiriti da trend odlaska, osim iz tih razloga, takođe zbog na neki način otvorenog tržišta prema Evropi, ali i saradnja sa EU.Odlazak EU.Odlazak mladih kadrova mi pripisujemo i lošoj politici koja je vođena u prethodnoj deceniji. Vlada Republike Srbije je, hvala Bogu, ozbiljno shvatila svoj zadatak, radi na poboljšanju prosečne zarade u Srbiji.Svake godine se povećavaju plate, koliko to bilans budžeta omogućava i dozvoljava, a kroz zakone iz obrazovanja usvajamo mogućnost za konstantno i celoživotno učenje, što je nama veoma važno.Takođe, otvorena su i tržišta poput „malog Šengena“, o kojem smo skoro imali priliku da govorimo i doći ćemo do radnika koji su nam potrebni, kako ste jednom takođe napomenuli, najveći deficit nije u visoko obrazovanim ljudima, već u profilima poput majstora i vodoinstalatera itd, što ćemo ovim „malim Šengenom“ imati priliku da popravimo.Za kraj, znam da vaše ministarstvo nije nadležno, ali takođe obzirom da se radi o obrazovanju, ja moram da naglasim koliko se ulaže i u vojno obrazovanje, da je u prethodnoj godini uloženo je oko 300 miliona dinara u obnavljanje Vojne akademije, zatim oko 180 miliona u Vojnu gimnaziju i to zaista jeste odraz rada i truda koji Vlada Republike Srbije ulaže u celokupno obrazovanje Takođe su podignuti standardi kadeta, polaznika Škole nacionalne odbrane, renoviranje sportskih centara, streljana, terena itd.Mi se nalazimo u izbornoj godini, rezultat prethodnih godina je zadovoljavajući, kažemo zadovoljavajući, zato što znamo da možemo mnogo bolje i da je potrebno samo da nastavimo ovim putem. Građani zasigurno osećaju boljitak kada govorimo o obrazovanju u svim sferama i u svim nivoima obrazovanja. Sigurna sam da ćemo imati prilike da ovu politiku nastavimo u narednom periodu, a ono što ste malo pre rekli jeste da je potrebno da imamo društvo koje je zasnovano na znanju i to je sigurno najbolji put za boljitak svih

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici,

poslanička grupa SPS podržati sve predložene zakone iz oblasti obrazovanja, a koji su predmet debate današnjeg skupštinskog zasedanja.Iz seta predloženih zakona, o kojima danas govorimo, ja želim posebno da se osvrnem na Predlog zakona o žigovima. Naime, nakon desetogodišnje primene važećeg zakona, predlaže se novi sa namerom da se uredi i unapredi postupak u ostvarivanju prava i zaštite u oblasti žigova, a u skladu sa najboljim praktičnim iskustvima i pozitivnim pravnim rešenjima. Predložen zakon je izuzetno važan i iz domena je zakona kojima se štite prava intelektualne svojine.Podsetiću vas da samo pre nekoliko meseci usvojili važne zakone kojima se unapređuje pravna zaštita i nekih drugih oblika intelektualne svojine, kao što su patenti, autorska i srodna prava i topografija poluprovodničkih proizvoda. Zato za novi Zakon o žigovima mogli bismo reći da je on u stvari nastavak dobre prakse i posvećenosti resornog ministarstva i Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku predlaganja pravnih akata kojima će se ostvariti najviši stepen zaštite svih vidova intelektualne svojine.Predloženim zakonom propisuje se precizan pravni okvir u postupku registrovanja i zaštite žiga kojim se zapravo pravno reguliše znak, a koji u prometu služi za razlikovanje roba ili usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.Izuzetno je važno to što žig kao pravno zaštićen znak, reč, logo ili njihova kombinacija može biti validan neograničeno dugo naravno pod uslovom da se ispravno koristi i održava. Uz to, važna je i činjenica da zaštićen znak povezan sa popularnim imenom, tj. brendom može biti od ogromne važnosti za vlasnika.Naime, pravna zaštita roba i usluga putem žiga iako nije obavezna uvek je dobrodošla jer nudi brojne koristi za njegovog vlasnika kao što je na primer isključivo pravo titulara ili monopola da svojim žigom obeleži svoju robu ili svoje usluge u prometu i na teritoriji zemlje gde je ta zaštita priznata.Koliki je značaj žigova najbolje se može uočiti kroz posmatranje potrošačke kulture jer registrovan žig često je garancija kvaliteta, ali i eventualnog životnog stila. Stoga nema dileme, žig je moćno komercijalno oruđe za osiguravanje prepoznatljivosti na tržištu, sigurno i stabilno poslovanje, postizanje dobrih ekonomskih i ukupnih poslovnih rezultata.Da je to tako ilustrovaću samo jednim primerom svima nama dobro poznatom, a to je čuveni zaštitni znak „Koka Kole“ koji ima svetsku reputaciju i prepoznatljivost, dugu tradiciju i deo je poslovne politike i uspeha ove kompanije.U Srbiji u proteklim decenijama i godinama naše kompanije i pojedinci ostvarili su pravo zaštite žiga. Od dvadesetih godina prošlog veka kada je ustanovljen Registar žigova u našoj zemlji do danas registrovano je oko 75 hiljada žigova, od kojih je njih oko 25 hiljada još uvek u važnosti. Inače, najviše žigova imaju velike kompanije koje imaju u stvari dugu tradiciju u zaštiti poput na primer „Galenike“, „Soko štarka“, „Pionira“, „Bambija“, „Jafe“ iz Crvenke, „Merime“, danas „Henkela“ iz Kruševca i drugih.Ove kompanije su vlasnice i najstarijih žigova registrovanih u našoj zemlji koji su još u važnosti, ali moram da kažem i to da među njima ipak najstariji žig je žig kompanije „Merima“, danas „Henkel“ i to za naše sapune, pri pri čemu je posebno poznat zaštitni znak ili žig za dečiji sapun.Sve ovo nedvosmisleno govori da se radi o izuzetno važnom Predlogu zakona. Novi Zakon o žigovima mogli bismo reći da je savremen i moderan, pa i evropski jer je usklađen sa brojnim propisima koji su iz ove oblasti, aktuelni su i u primeni su u zemljama članicama EU.Pored neophodnih usklađivanja sa relevantnim međunarodnim dokumentima izuzetno je dobro i to što se ovim zakonom uklanjaju nedostaci terminološke prirode, a koji su ukočeni u toku primene važećeg zakona. Važna novina ovog zakona je ta što se uvodi sistem prigovora u postupku ispitivanja prijave žiga, pored sistema prigovora, odnosno sistema ispitivanja razloga za odbijanje prijave žiga po službenoj dužnosti. Ovo predloženo rešenje je u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i s tim u vezi dobrim praktičnim rezultatima u zemljama EU.Dobro je i što se ovim zakonom propisuje obaveza uvođenja elektronskog registra žigova čime se moderna dostignuća informacione tehnologije integrišu i u ovu izuzetno važnu oblast zaštite intelektualne svojine.Uz niz i drugih novina koje donosi predloženi zakon, a koje će zasigurno imati pozitivan efekat na brže, bolje i efikasnije ostvarivanje prava zaštite žiga, smatram da je izuzetno važno i to što se zakonom reguliše efikasan i precizan postupak u slučaju povrede prava žiga.Takođe, sva predložena rešenja u ovom zakonu su, nema sumnje u funkciji jačanja pravne sigurnosti nosioca prava, kako u momentu registrovanja žiga, tako i u slučajevima pokretanja postupka kada je to pravo ugroženo. ne treba izgubiti iz vida da ovakav pristup izradi ovog zakona svakako je i u funkciji jačanja tržišne konkurencije i to poštene tržišne konkurencije na našem tržištu.U

Zbog toga, kao i zbog svega onoga što sam već istakla, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržaće Predlog Zakona o žigovima, kao i sve druge predložene zakone iz oblasti obrazovanja, a koji su predmet današnje skupštinske debate. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Kao što ste već čuli, poslanici stranke Pravde i pomirenja podržaće sva predložena zakonska rešenja. Ono o čemu želim govoriti delom je obuhvaćeno nekim današnjim diskusijama, a takođe i inspirisano skorašnjom raspravom o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina, koje organizuje Odbor za obrazovanje Skupštine Srbije, koje je zaista bilo važno i kvalitetno.Apropo ovog suštinskog u obrazovanju, konkretno odnoseći se na obrazovanje na bosanskom jeziku, kao narodni poslanik i kao većnik tog Bošnjačkog nacionalnog veća, prisustvovao sam tom javnom slušanju, međutim od većine ostalih nacionalnih saveta koji organizuju ili planiraju organizovati nastavu na jezicima nacionalnih manjina, na moju žalost ispred tog Bošnjačkog nacionalnog veća nije bilo prisutnih. Zapravo tamo gde je trebalo razgovarati o kvalitetu i svim onim nesporazumima koji se nalaze na relaciji između Ministarstva i tog organa koje je ispred Ministarstva opet zaduženo za implementaciju nastavnog procesa na jeziku Bošnjačke nacionalne zajednice.Sa druge strane taoci takvog jednog odnosa jesu opet, đaci i njihovi roditelji, odnosno građani Republike Srbije. To je meni bio još jedna poseban signal da i na tom najvećem nivou i ako smo kao većnici mnogo puta inicirali raspravu o tome u tom organu, da u stvari to veće nema kapaciteta, niti želje da popravlja taj način obrazovanja i da mi u tom veću nemamo nekoga ko može izneti taj obrazovani proces.Međutim, ono što je problem, to veće je samo jedan od organa ove države i konkretno u ovom slučaju Ministarstva obrazovanja koje je zaduženo delom za implementaciju te nastave. Krovna institucija jeste Ministarstvo obrazovanja. Ministarstvo ne bi smelo dozvoliti da ukoliko imamo dekadencu i autodestrukciju u jednom organu, koji je uz to i njen partner i pomoćni organ vlasti, takav nonšalantan odnos prema građanima Republike Srbije, a pre svega prema i njihovim roditeljima ne bi smelo dozvoliti da pripadnici nacionalnih zajednica koji izučavaju maternji jezik prema programu programu svoje nacionalne zajednice budu taoci takvog jednog odnosa.Mi smo danas u situaciji da imamo dobar zakonski okvir koji je zaista kvalitetan, ali i da imamo suštinski lošu postavljenu koncepciju i izuzetno slab kvalitet te nastave, konkretno kada se tiče nastave na bosanskom jeziku, što dovodi do osipanja svakog puta onih đaka koji se odlučuju ili njihovi roditelji za takvu vrstu nastave. Tu imamo neku igru. Između Ministarstva koje optužuje zato Bošnjačko nacionalno veće i sa druge strane Bošnjačko nacionalno veće koje optužuje Ministarstvo i neke druge organe da su oni krivi.U trpe đaci, trpe nastavnici, trpe roditelji, trpe građani Srbije. Ministarstvo bi zaista moralo, jer mi smo se uverili da od te garniture koja je u tom veću, koja krši sve moguće zakonske regulative i po pitanju implementacije i u taj vid obrazovanja, da se ne desi više da đaci bošnjačke nacionalnosti udžbenike za drugi, šesti razred, recimo dobiju sa dva ili tri meseca zakašnjenja, da već dođu pred kraj prvog polugodišta da nemaju udžbenike iz kojih pohađaju nastavu, da nemaju da nemaju elementarne uslove za normalan rad.Dakle, mi ovde ne želimo da amnestiramo ni veće, ali isto tako deo odgovornosti ima i ministarstvo koje je dozvolilo da se ti u tom Bošnjačkom nacionalnom veću zaduženi za ovaj vid obrazovanja odnose na taj način prema đacima i prema nastavnicima, a i prema njihovim roditeljima. Hvala.

o nacionalnim savetima manjina, nije moja nadležnost. Ima drugo ministarstvo. Ja ne mogu da arbitriram ko će tamo biti u bošnjačkoj zajednici prvi, drugi, treći, ko će rukovoditi vašim nacionalnim većem. To vidite sami sa što je praksa države Srbije, što je pripisana evropska praksa jeste da roditelj bira na kom će jeziku dete slušati nastavu. To je nešto što ne dozvoljavam, ne bošnjačkoj, ni bugarskoj, ni bilo kojoj manjini da uvede svoje pravilo. Ubedite Savet Evrope da promeni pravilo, pa će i Srbija. Znači, to ne stoji. Apsolutno ne stoji.Godine 2016. sam potpisao akt o bosanskom jeziku kao prvi akt koji sam potpisao. Sa druge strane, tek sada je procedura osnivanja u visokoškolskim ustanovama, katedri koje će to da rade. Znači, opet to nije moja inicijativa, niti treba da bude moja. Znate i sami gde ta priča stoji i kako ide. Te nemojte Ministarstvu prosvete ništa staviti na teret ovde, jer zaista nit luk jedemo, nit luk mirišemo. To je zaista nešto što trebate da sednete unutar bošnjačke zajednice bez prepreka, čiji god da su tamo odbornici i šta god bilo. Mene možete pozvati u goste, ja sarađujem sa svima. Isto ću vam ovo reći. Ja sam ovo i u Pazaru govorio isto. Znači, ne može zato što nekom odgovara, ne odgovara, a ja svaku primedbu na svoj račun i na tim ću da uzmem. Ovde mogu samo sebe da stavim u misiju dobre volje, jer znam da ste donekle u pravu, ali ne mogu da uzmem da sam nadležno ministarstvo, ja samo participiram u delu obaveza prema nacionalnim savetima, kao što znate, a udžbenici su tek sledeća karika, opet zavisni od nacionalnog saveta.

organima bilo kog nacionalnog saveta ili veća, pa i Bošnjačkog nacionalnog veća, ali ukupno obrazovanje u osnovim školama, u srednjim školama jeste u nadležnosti i pod ingerencijama Ministarstva prosvete.Bio sam konkretan i upravo sam o tome govorio, jer smo mi svesni da ako neko, bilo ko, ne ispunjava svoje obaveze kada je u pitanju ovaj segment obrazovanja, kada ne zadovoljava ni kvalitetom, ni suštinski, a vrlo često ni formalno, onda mora postojati neki organ, u ovom slučaju bi to bilo ili trebalo biti, koji je iznad tog ko je niži organ, ko će to dovesti u red. To bi trebalo biti ministarstvo. U tom segmentu vidim odgovornost ministarstva koje a i razumem zašto, jer je ovo vrlo senzibilno, verovatno bi vam se spočitalo da se želite mešati u nacionalne interese drugog naroda.Međutim, mi kao građani i kao naša deca su konkretno taoci takvog odnosa. Ja kao roditelj, čija deca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, imam problem kako da objasnim svom detetu da, zato što ono izučava nastavu na bosanskom jeziku, nema udžbenike, a njegov drugar koji izučava, iz istog razreda, izučava nastavu na srpskom jeziku ima udžbenike. Tu nisu krivi ni roditelji ni đaci, već taj neko ko je morao da snosi posledice zašto nije to odradio, i ako nije odradio moramo imati neki mehanizam kako da mi izađemo u susret đacima i roditeljima.Ja se u potpunosti slažem sa vama da je to primaran deo obaveza koje u izvršnom smislu treba bošnjačko nacionalno veće, odnosno stručna tela tog veća raditi, ali nažalost, šta se dešava, kao u ovom slučaju, kada su oni nesposobni, nespremni, ili ne znaju to da urade, država mora naći neki mehanizam da jednostavno đaci koji žele da slušaju nastavu na tom jeziku i imaju tu mogućnost i da preuzme, ne znam ni ja, privremenu meru da se ne steknu drugačiji uslovi. Hvala.

nije teško konstatovati činjenicu da sistem obrazovanja i vaspitanja je veoma složen sistem koji zahteva neprekidno praćenje i analizu, proveru kroz praksu uvedenih novina, tako da je ono realno zapravo u stalnom procesu nadgrađivanja i premeravanja potrebama vremena koje neminovno donosi nove okolnosti i zahteve kada je reč o obrazovanju, kada je reč o ovoj oblasti.Iz ovog razloga danas na dnevnom redu imamo set zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, a ja ću se osvrnuti na Predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, na izmeni i dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i Zakona o dualnom obrazovanju.Kada je u pitanju krovni zakon iz oblasti obrazovanja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, najznačajnije izmene odnose se na oblast vođenja evidencija u obrazovanju i vaspitanju, odnosno na uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za ceo obrazovni sistem, a njime će biti obuhvaćeni svi učesnici obrazovanja od predškolskog, osnovnog do visokog obrazovanja, kao obrazovanja odraslih, kao i učeničkog i studenskog standarda.Ove izmene zakona predstavljaju i usklađivanje sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o o ličnosti koje su u avgustu 2019. godine stupile na snagu. Svaka obrazovna ustanova, visokoškolska ustanova, odnosno ustanova učeničkog učeničkog i studenskog standarda vodiće svoju evidenciju u elektronskom obliku o deci, učenicima, odraslima i studentima obuhvaćenim formalnim obrazovanjem, zatim o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima učenika i studenata, kao i o zaposlenim u obrazovanju.Ministarstvo

Dakle, eto, i u sektoru obrazovanja formira se centralna elektronska baza podataka koje će ministarstvo voditi kroz sedam registara.Da bi se ispunile zakonske obaveze o zaštiti podataka o ličnosti, uvodi se jedinstveni obrazovni broj, koji će se dodeljivati svakom detetu, učeniku odraslom i studentu, na zahtev ustanove, odnosno visokoškolske ustanove u posebnom automatizovanom postupku, preko jedinstvenog informacionog sistema u obrazovanju.Ovaj broj se uvodi od predškolskog obrazovanja i pratiće se nadalje, odnosno pratiće i njegovog nosioca kroz sve nivoe i oblike obrazovanja i vaspitanja i formalnog i neformalnog. Putem jedinstvenog obrazovnog broja se omogućava pristup podacima o svakom korisniku i zato se on mora na adekvatan način bezbedno čuvati i dostaviti detetu i učeniku preko roditelja ili zakonskog zastupnika, a odraslom ili studentu lično.Dobro lično.Dobro je da na jednom mestu država ima sve podatke o svim licima koja se obrazuju u Srbiji, o nivoima obrazovanja i vaspitanja, ustanovama u kojima su se obrazovali, jezik obrazovanja, o postignućima, nagradama, vladanju, obrazovanju po individualnom obrazovnom planu i druge zakonom precizno utvrđene podatke.S

odnosno sa smetnjama u razvoju. Ovim predlogom se propisuje da planovi nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju moraju da sadrže smernice za prilagođavanje programa i učenja u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. To su tzv. specijalne škole koje su, moramo to reći, bile malo po strani nakon uvođenja inkluzivnog obrazovanja. Praksa je, dakle, pokazala da ove škole treba da dobiju adekvatno mesto u obrazovnom sistemu, da se radu njima unapredi i osavremeni baš zbog zadovoljavanja obrazovnih potreba dece sa različitim vrstama i stepenima smetnji u razvoju za koje redovna škola nema stručnjake.Skrenuo bih pažnju na složenost ovog pitanja koje se tokom primene inkluzivne, inkluzivnog modela obrazovanja otvara kroz različite forme. U inkluziji imamo različite kategorije dece sa posebnim potrebama, različitim vidovima smetnji u razvoju sa kojima se nastava odvija po individualnom obrazovnom planu. Osim učenja, ovoj deci je neophodna i dodatna podrška stručnjaka i to onih profila koji su edukovani da pomažu ovoj grupi dece. To su pre svega, mislim na specijalne pedagoge, specijalne psihologe, logopede, defektologe.S

Za predmete koje predaju, pozitivna iskustva i pozitivni ishodi inkluzivnog obrazovanja svakako u proteklom periodu su nesporni, ali se svakako ukazuje potreba da sa ovom decom rade i stručnjaci koji su se za to školovali. Brojni prosvetni radnici od uvođenja inkluzije edukuju se preko raznih seminara, na kursevima da bi stekli dodatna znanja za rad sa ovom decom. Međutim, dodatno edukovanje ovih nastavnika nije uvek dovoljno. Sa sličnim problemima se suočavaju i druge razvijene zemlje koje imaju inkluzivni model obrazovanja.Zato mislim da bi u daljoj implementaciji inkluzivnog obrazovanja, u cilju pružanja što adekvatnije psihološke i razvojne podrške, socijalizacije i integracije dece sa smetnjama u razvoju, trebalo razmisliti o uključivanju stručnjaka koji se profesionalno bave njihovim problemima i iznalaženju modela koji je održiv za sve učesnike u obrazovanju. Tako da, svi na najbolji način ostvaruju obrazovne ciljeve.Kada je u pitanju Zakon o dualnom obrazovanju, izmene su posledica uočenih praznina u primeni zakona od 2017. godine. Treba istaći sve pozitivne efekte ovog zakona koji pokazuje da je uz učenje i rad efikasan način da se provere teorijska i steknu operativna znanja.

Dalje, izmenama zakona zaštićeni su učenici osmog razreda osnovne škole kojima se omogućuje da se prijave za dualne obrazovne profile pre obavljanja završnog ispita.Nisam ispita.Nisam izneo, a svakako je važno, verujem da najznačajnija novina jeste upravo uvođenje opšte stručne i umetničke mature koja će zameniti polaganje prijemnih ispita na fakultetima. Opšta matura se uvodi od školske 2021/2022. godine, a stručni završni ispiti za srednje stručne škole uvešće se od 2020/2021. godine. Mislim da će ovo biti adekvatniji način ocene stečenih znanja za srednjoškolce, a treba imati u vidu ovim i psihološko rasterećenje često uplašenih maturanata, jer će sada umesto prijemnog ispita na fakultetu polagati maturu u svojim školama sa svojim drugarima, dakle sa manje stresa i treme. Verujem da će ovaj model biti svakako dobro prihvaćen.Poslanička

Reč ima ministar gospodin Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Samo kratko da se uključim u vašu diskusiju i komentare koji su tačni, jer u oblasti inkluzivnog obrazovanja Srbija je tu jedna od boljih zemalja u svetu. Retko ko je hteo i da primeti, a kamoli da pohvali ne mene, nego se to godinama dešava, da je pravednost u sistemu obrazovanja Srbiju dovela na osmo mesto u svetu po istim tim PISA merenjima. Mnoge države tu troše silnog novca da bi to postigle.Znači da se ono što se dešava u centralnim velikim gradovima dešava i na periferiji, dešava se u manjim mestima, dešava se prema svom stanovništvu. Znači, ima više kriterijuma šta je sve to inkluzivno u tom delu. Tu možemo da budemo vrlo ponosni jer smo osmi u svetu. To je lepa stvar. To je nešto što govori da smo i kao nacija neko ko ima i tu crtu plemenitosti, kao i kada je menjanje ZOS-ova kada je u pitanju školovanje dece koja su u nevoljama sada ovde putem naneta.Kada

stručnu. Međutim, kada je bila pres konferencija u Ministarstvu, prošle nedelje 16-og, o tome smo podrobno izvestili sve. Normalno, odmah mediji koji rade za određenu političku grupaciju prvo su morali da kažu da je to dobra vest, znate, da Hrvati imaju deset godina, Slovenci i mnoge razvijene zemlje to imaju. Onda su morali odmah da pospu kofu đubreta preko toga i da dovedu nekakve oponente koji su trebali u svoje vreme da provedu maturu, da im ne dajem ja imena ovde, i sa univerziteta i iz ove vlasti koja je nekada bila u tom sistemu i odmah su uzeli da pričaju kako je to nemoguće za dve godine. Ma, koje dve godine? Tri godine radimo na tome. To će biti pet godina. Mi smo stvorili tim odavno, tim stručnjaka i ljudi sa srednjeg obrazovanja i visokog.Bila je fama – neće to akademski sektor. Nije hteo ispočetka, ali zajedničkim radom smo prevazišli sve muke i nevolje da bi se to desilo na kvalitetan način, u interesu mladih ljudi. A onda kada saberete da hoće, da se taj tim samo umrežio sa timom koji smo dobili od projekta IPU, jednu koja ima četiri miliona evra, priča ide, i to dobro ide.Ja sam čak imao bolje prolazno vreme da je mogla godinu dana ranije, pa smo mi odložili zbog boljeg učinka učenika gimnazija jer ih nije obuhvatila reforma plana i programa. Tek toliko, da ta javnost koja se brine šta će biti i kako će biti zna da dobro ide. Samo da ih upozorimo.

bezbroj puta smo govorili da su obrazovanje i zdravstvo dva najvažnija stuba svakog sistema, svakog društva. Da bi društvo bilo uspešno, da bi moglo da se razvija i da pruži svojim građanima lagodan život, ti stubovi moraju da budu jaki, čvrsti, armirani, stameni. Ukoliko su oni slabi, ako se oni ljuljaju, društvo će biti klimavo, a na kraju krajeva može da se i uruši. E, zbog toga mi moramo da se trudimo da i vaspitanje i obrazovanje, a i zdravstvo budu na nivou kakav zahteva jedna normalna demokratska zemlja kakva je Srbija.Šta je veliki problem kod nas? Kod nas je veliki problem što smo unazad nekoliko decenija nekako isuviše lako isključili, odnosno zaboravili na vaspitanje i to nas je dovelo u situaciju da nam sistem bude onakav kakav je danas. Šta je problem? Problem je što smo nekako zapostavili obrazovanje. Osnovna ćelija svakog društva, porodica, je bila ta koja je trebalo da pripremi decu, da ih vaspita i da ih pozitivno vaspitane pošalje u školu. Međutim, nekako, pod teretom raznoraznih okolnosti, naša porodica se urušavala i roditelji su očekivali da pošalju dete u školu i da ga škola vaspita i da ga obrazuje. Međutim, dete mora da dođe vaspitano u školu, jer sa sedam godina ne možete da počnete nekog da vaspitavate, vaspitanje mora da krene od najranijih dana. To je ono na čemu ćemo mi morati u budućnosti da radimo, hteli ili ne hteli, ukoliko želimo da imamo društvo koje će biti uspešno.Kažu – pametan čovek uči od svakoga, na svakom mestu i u svako vreme. Zato i mi ne smemo da se stidimo, da se ustručavamo da učimo od onih koji su mnogo bolji i uspešniji od nas, a da ono što je dobro kod nas zadržimo i da nastavimo tako da radimo.Da li ćemo biti uspešni i da li ćemo to uspeti zavisi od nas i od onoga što radimo na raznim poljima. Kako mi da očekujemo da nam deca budu vaspitana, da nam budu pravilno usmerena, kada na svakom koraku, što u štampanim medijima, što na televiziji i ostalim medijima, susreću se sa nečim što je mnogo negativno, a to su ovi raznorazni rijaliti programi, raznorazni negativni junaci koji deci postaju primer. Danas kada pitate decu šta će da budu kada porastu, većina ili jedan deo njih kaže da će se baviti prodajom droge, biće starlete, biće ovakvi, onakvi, ali uglavnom većina te dece ima pozitivan stav u odnosnu na te negativne ličnosti. To moramo da iskorenimo i moramo tu našu decu od malih nogu da učimo da vole svoju zemlju, da poštuju zastavu, da poštuju grb, himnu i sve ono što karakteriše jednu zemlju.Kako je lepo kada prođete Turskom kada je neki njihov praznik, retko koja kuća da nema istaknutu zastavu. Zašto? Pa zato što su oni od malih nogu naučeni da vode Tursku, da se ponose svojom domovinom i da je poštuju na svakom koraku.E sad, ovo što danas radi Ministarstvo, odnosno svi mi zajedno što radimo su samo koraci kojima ćemo sve to morati da popravljamo. Ali, to ne može preko noći. Niti je ministar kriv, niti smo mi krivi zbog onoga što se desilo sa našim vaspitno-obrazovnim sistemom. To je urušavano unazad 20-ak, možda i 30 godina. Normalno, Normalno, niko nama ne daje pravo da kukamo – e, pa to su uradili ovi ili oni. Ne, mi smo došli na vlast i dobili poverenje naroda da rešimo taj problem i mi se rvemo sa tim problemom i moraćemo da ga završimo, da li za pet godina, da li za 10, da li će to biti ova strategija do 2030. godine, ali moramo da budemo uporni da rešavamo taj problem.Ono što je bilo danas na Odboru, što me je impresioniralo, diskusija kolege Jokića, koji je predložio ministru da ona deca koja završe dualni obrazovni ciklus i koja su uspešna u tom svom poslu mogu dalje da napreduju. Normalno, ministar je rekao da je to već i bilo pripremljeno i da će tako biti. Znači, oni najbolji, koji budu u svojim oblastima, moći će da napreduju i moći će da stiču određena zvanja i moći će ta znanja da prenose na problem mi imamo danas na svim nivoima vaspitno-obrazovnog sistema sa onima koji su profesori na fakultetima, sa onima koji su nastavnici u školama, zato što nisu baš prave ličnosti da prenesu znanje naraštajima, generacijama koje uče i obrazuju. E, moramo da se izborimo da nam u škole, na fakultete, na akademije, dolaze najbolji studenti, najbolji svršeni učenici koji su pokazali na primeru svom kako se uči i koji mogu da prenesu to znanje na naraštaje koji dolaze.Ima još jedna stvar za koju ja ne želim da prenosim krivicu na neke prethodne, ali to je nešto što se desilo početkom 2000. godina, a to je taj bolonjski sistem. Mi smo se upecali na Bolonju, što kaže naš narod - videla žaba da se konj potkiva pa i ona digla baš to hoću i da kažem.Mi smo se upecali na tu Bolonju, uništili smo jedan dobar obrazovni sistem, koji je bio po nemačkom modelu i prešli smo na nešto što se pokazalo u praksi da ima, neću da kažem da ne valja, ali ne mogu ni da je pohvalim. Mi moramo sad polako da ispravljamo te greške. Menjaćemo to, nije nikakav problem. Kao što se lepo krenulo sa dualnim obrazovanjem, koji je u neku ruku nasledio one škole učenika u privredi i pokazalo se da je to mnogo dobro kad deca u toku svog školovanja imaju i teoretsku i praktičnu nastavu. Ja se sećam, kad sam ja završavao školu, i moj kum, on je išao za metalostrugara i kad je završio školu, on je odmah otišao, zaposlio se i počeo da radi svoj posao. Bio je spreman, jer je imao jedan dan praksu a jedan dan nastavu. To je ono što se danas radi sa dualnim sistemom i mislim da je mnogo dobro.Da bi ispravili mnoge nedostatke koji su 2000. godine stvoreni, moraćemo da promenimo i upravljačku strukturu na univerzitetima i fakultetima. Ja sam to često govorio, ali nisam naišao na razumevanje, jer svi se nekako ustručavaju pa kažu - reći će da je to zadiranje u ekonomiju, itd. Ne može da bude zadiranje u ekonomiju univerziteta i fakulteta ako u organima upravljanja, u savetima, većinu ima osnivač. Osnivač mora da ima većinu, da bi mogao da upravlja sa onim što je osnovao. I šta sad mi?Mi imamo slučaj da većinu ima druga strana, koja može da radi šta god hoće. Pa smo imali primere i na univerzitetima i na strukovnim školama gde su se mnogi koji su vodili te organizacije obrukali, radili mnoge radnje za koje je malo reći da su kriminalne i imali podršku od tih saveta. To je nešto što ćemo morati u budućnosti da rešavamo. Ja se nadam i Ministarstvo imati dovoljno snage, a i mi svi da im pomognemo, da izvedemo naš obrazovni sistem na put koji priliči njemu.Ne smemo da se obrukamo pred našim precima, ne smemo da nas se stidi i Tesla i Milanković i Pupin i mnogi velikani. Mi smo velika zemlja, zemlja velikih ljudi, umnih ljudi i takvi moramo da budemo i u budućnosti. Hvala.

univerziteta jeste sveta krava i ja bih je uvek poštovao i poštujem je. Imate druge načine, alate, kad nešto pođe po zlu, da to rešite.Pokazali smo u praksi da pored postojećih pravila smo sklonili zakonski dva rektora, šest. Znači, može. Ako čovek ne radi po zakonu, vi pošaljete inspekciju i uporno svoju priču dokažete, niko nije ništa rekao da je to bilo gašenje autonomije ili bilo šta drugo.

da se postigne saradnjom sa akademskom zajednicom. Pored pojedinih primera, što se meni ne sviđa nečija politička opcija i kako razmišlja, jer imam možda drugu, to me ne sprečava da dobro sarađujem sa svim rektoratima i sa celim KONUS-om. Ja sam redovno pozivan na sastanke KONUS-a, na senate univerziteta, vrlo često se i sam najavim i ne vidim ni jedan lični problem te vrste, tamo mogu da kažem šta nije uputno, da se bave politikom na visokom obrazovanju. Da njima kažem tamo. I mnogo je bitnije da sam ja tamo. Ako se uzurpira pravo i kaže se - osnivač, ovo, ono, to može da ode u drugu krajnost.Tradicija nekih zemalja je takva, što Ljubiša kaže, ali srpska nije. I mi možemo da budemo veoma mudri i veoma uporni i dosledni i da ostvarimo upravo saradnju kako treba.Kod Bolonje, štošta bih ja kritikovao ovde, ali nemam vremena. Ali, nešto i valja. Studenti sigurno jesu razmaženiji, jer ako smo mi studirali u četiri roka, sada je i šest malo. I efikasnost studija. Ali, primenjujete paradigmu, neka zove JISP. Ko bude brže završio, bolje ocene imao, ne može privatna škola više sebi da namesti, pitaće se i poslodavci. Tako da ne može da se sistem ljulja kako meni odgovara. Znači, štošta može da se ispravi.Onog časa kad uvedemo ozbiljno izbor recezenata i dovedemo više međunarodnih stranaca za proveru za proveru doktorata, neće imati problem hiperprodukcije doktorata. To je, po meni, najveći problem Bolonje. Jer, odjednom su doktorske studije napravile gomilu.Možemo da uvedemo instituciju kao što ima Južna Koreja nacionalni doktorat. Da vidite koliko ih bude, 50 godišnje, sve ono ostalo je za ličnu upotrebu.Ima tu dosta stvari. Ne mora da se ubije vo za kilo mesa, ali mnogi naši fakulteti nisu prihvatili ni model 3-2-2. Išli su 4-1-2 itd. To i nije tako sporno.Analiza nije rađena. Ja očekujem da ćemo sada, prilikom izrade strategije za visoko obrazovanje, sagledati onako, baš ljudski, demokratski, u interesu studenata i razvoja visokog obrazovanja, šta je donelo a šta nije. Ima timovi koji na tome rade, zajedno sa akademskom zajednicom.Naučna zajednica je takođe mogla da se smatra uvek opozicionom, nezadovoljnom. Nije to to. Ljudi kad su zadovoljni, baš ih briga za neku tvrdu politiku. I to je pokazalo upravo vođstvo SNS. Onoliko mnogo ljudi je glasalo, vide rezultate. Dosta im je ludila, haosa i ljudi koji seju mržnju i gluposti.Znači, ne moramo uvek ići najtežim putem da bi nešto uredili i popravili. Mislim da to možemo i na ovakve načine, kao što smo do sada, samo dosledno i uporno.Ali, ako kažemo - vidljiv kvalitet u obrazovanju, on mora da bude vidljiv svugde, jer, kako će doći kvalitetan budući student ako se obrazovao pro forme i nekako lako prođu kroz srednju školu? Kako će onda proći broj gimnazijalaca da bi povećali broj akademskih građana, ako oborimo upis na 40%. Pa, šta će nam onda to? Znači, osnovna škola mora da bude ozbiljno jaka i zato je to težak posao, veliki proces, prvi, drugi, peti, šesti, oni prevaspitaju nastavnike.Opet ću ponoviti jednu tezu i mislim da ćemo naći jedno originalno rešenje ovde u dogovoru i sa predsedništvom, premijerkom, to zahteva neka veća angažovanja, ali ako Zavod za unapređivanje je jedini alat da poveća kompentencije nastavnika u osnovnim i srednjim školama, i ne znamo kakvi su ti rezultati koje će oni tamo preneti, moramo da nađemo efikasnije i bolje načine, mentore, tutore, infuzije razne druge oblike. Mi na tome radimo. Znači, nama je cilj da što pre sistem bude što veći i zdraviji. Kod visokog, akreditacija, provera kvaliteta, vanredna provera, međunarodni recenzenti, sve daje rezultat već, verujte. Apsolutno imamo kao ministarstvo veliku podršku akademske zajednice, sem izuzetaka i neću da ih brojim na koliko ruku i prstiju, ali govorim o masi ljudi, dekana, rektora i svega onoga sa kojima sarađujemo, zato što se sistem uređuje i uljuđuje. Do pre dve godine, da kažete, svima izaberite savete poslodavaca, a oni vas gledaju preko ramena, sad znaju zašto to treba.Znači, treba.Znači, dali smo poverenje. Gradiće se novi fakulteti. Projekat CEP 2, prošli put sam ga pominjao u parlamentu, podrazumeva silnu infrastrukturu na visokom i silnu infrastrukturu na studentskom standardu. Zaista, posle četiri, pet decenija u svim univerzitetskim gradovima će se graditi novi fakulteti i zbog kreativnih industrija i zbog IKT-a i zbog svih ovih razvojnih komponenata koje imamo.Taj kredit ne dobijete što ste lepi i odete da ga uzmete. Morate da dokažete da vam je razvoj visokog obrazovanja namera, a mi smo kroz strategiju pametnih specijalizacija to dokazali. Otuda taj CEP 2 koji je vrlo povoljan, kamata je 1%. Daće novu zgradu ETF-a, daće novu zgradu Fakulteta bezbednosti, Geografsko-biološkog fakulteta, umetničkih fakulteta, daće novi deo Matematičkog fakulteta u Beogradu, obnoviće se zgrade. To zna visoko. Zato imamo poverenje Matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Građevine i arhitekture,

Znači, FILUM, Fakultet umetnosti i filologije u Kragujevcu i niz drugih stvari.Samo da nabrojite je teško koliko će se svega izgraditi i rekonstruisati i to kreće. Već su gotovi idejni projekti i već se rade glavni projekti, tako da je to priča o poverenju, a ove ekcesne situacije ne voli niko, verujte, čak ni akademski svet. Slažem se sa ministrom da nećemo da koljemo vola za šniclu, ali nećemo ni da dozvolimo da nas volovi lažu da su lavovi.Mi hoćemo da imamo obrazovane ljude i trebaju nam obrazovani ljudi, ali nije obrazovan čovek onaj ko je stekao neku diplomu ili koji ima mnogo diploma, obrazovan čovek je onaj čovek koji ima obraz, za koga možemo da kažemo da je častan, čestit i pošten. Takvi nam ljudi trebaju. Trebaju nam intelektualci, ali intelektualce mora da krasi prvo to da vole i poštuju svoju zemlju.Evo, sada smo imali primer, neka „Grupa 88“, ili tako nešto, potpisala je neki njihov proglas i tu ima puno naših građana koji kažu da su intelektualci. Kako možeš da budeš intelektualac, pljuješ na pravdi Boga svoju rođenu zemlju? To nije intelektualac. Intelektualac prvo mora da poštuje i ceni svoju zemlju.Mi moramo da stvorimo takav sistem gde ćemo znati šta je ono što krasi Srbiju i da to svi poštujemo. Hvala. Mislimo isto, ali ako nabrojimo „88“, mene su svi pljuvali kada sam rekao koliko se potpisalo onda protiv tog predsednika. Kada ste videli ko se potpisao, niko to nije hteo da podrži, analizira – ministar lud. Znači, više dece i penzionera, nego što je bilo redovnih vanrednih profesora. To je bila moja misao zato što je bilo 1.500 u zadnjem danu, Jerkovka skupljala. Bilo 600, 300, a 25.000 ima akademska zajednica. Nemojte zbog te većine da ja manjinu stavljam u prvi plan. Znamo šta misli o njima i većina građana. Ta većina građana to kaže na izborima, verujte.